Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku – - Prijedlozi Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i dijela članova i o imenovanju novog predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost – Predlagatelj: Vlada Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Dražen Vikić Topić će dodatno obrazložiti prijedlog odluke. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i zastupnice, gospodo zastupnici. Prema članku 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano je da predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za znanost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Taj prijedlog se utvrđuje temeljom kandidata koji šalju znanstveni i javni instituti iz RH naravno, rektorski zbor, sveučilišni senati, vijeće i veleučilište visokih škola, HAZU, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikati i pojedini članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva. Pri tome ima nekoliko ključeva, mora se voditi računa o području znanosti koje imamo 6, isto tako imamo i područje umjetničko područje, onda se mora voditi pažnja o zastupljenosti regija, kao i to da imamo članove iz gospodarstva, ukupno onda mora još biti, znači vijeće ima 12 članova i predsjednik, ukupno 13. Mora biti unutra 4 znanstvena savjetnika, 6 redovitih profesora i 3 člana iz gospodarstva. Svake dvije godine se mijenja pola vijeća, znači 6 članova, tako da postoji kontinuitet. Ovaj puta i predsjednik i tu imamo pred nama Prijedlog Odluke o razrješenju i Prijedlog Odluke o imenovanju. Ja ću samo pročitati koji su kandidati koji se predlažu za imenovanje. za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost se predlaže prof.dr. znanosti Krešimir Pavelić, za članove ovih 6 koje sam napomenuo koji se mijenjaju svake dvije godine, to je akademik Milan Moguž za područje humanističkih znanosti, prof.dr. znanosti Josip Brnić za područje tehničkih znanosti, prof.dr. Ilija Živković za područje društvenih znanosti, prof.dr. Gordan Lauc iz gospodarstva, prof.dr. Miljenko Grgić za umjetničko područje i konačno prof. docent dr. Ante Ćurković za, iz gospodarstva.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite.

ja mislim konsenzualno strategijskom djelatnošću u ovoj zemlji, pogotovo s obzirom na njezinu trenutačnu zaostalost i na njezinu dosta veliku proporcionalnu neobrazovanost. Ova točka dnevnog reda. Ja ću se osvrnuti samo na razrješenje i izbor predsjednika i to na nekoliko elemenata. Žao mi je da nema predsjednika našeg odbora ovdje, ali šta možemo, možemo to riješiti i bez njega. Aktualni predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost je predloženik Vlade za novog predsjednika, a smatram da protiv tog govore brojni razlozi. Prvo, gospodin Krešimir Pavelić je predugo u različitim tijelima koji odlučuju o znanosti u Hrvatskoj, konkretno i u različitim sastavima nacionalnog vijeća za znanost. A smatramo i to je zapravo mišljenje ne samo jedne političke orijentacije, da je stanje znanosti u Hrvatskoj i što se tiče kadrova i što se tiče infrastrukture i što se tiče organizacije i što se tiče opreme i što se tiče financija i što se tiče učinaka znanstveno-istraživačke djelatnosti, pogotovo što se tiče broja patenata koji iz nje proizlaze, koji su minimalni i zanemarivi u Hrvatskoj dosta loše. Krešimir Pavelić predugo je član Nacionalnog vijeća za znanost, a da za takvo stanje ne bi bio dosta ozbiljno suodgovoran. No to je samo uvod. Krešimir Pavelić postao je predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost u prošlom mandatu i na sjednici saborskog odbora u 6. mjesecu 2008. godine podnio je podosta zbrkan i krajnje nekonzistentan prijedlog podjele znanosti na područja, polja i grane. Taj prijedlog je začudno bio zbrkan jer je recimo kao različita polja u znanosti predlagao medije, pa je predlagao poljoprivredu itd. Upozoravali smo da to ne može biti područje niti polje niti grana znanosti, nego znanost o medijima može biti grana znanosti itd. Dakle, prijedlog je bio začudno konfuzan. Predsjednik ga je pokušao braniti, ali saborski odbor je taj prijedlog odbio. Saborski odbor je taj prijedlog praktički jednoglasno odbio i rekao je da se s tim ne može baratati i s tim ne može ništa učiniti. Kolegice i kolege, vjerovali ili ne, tri dana nakon sjednice saborskog odbora taj se prijedlog pojavio u "Narodnim novinama" kao dokument Nacionalnog vijeća za znanost koji je saborski odbor odbio. Time je saborski odbor obmanut, time odluke saborske odbora nisu bile poštovane i time je zapravo uvelike narušen dignitet ovog Doma. Nacionalno vijeće za znanost, kao i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje odgovorni su Saboru i nisu mogli činiti ništa protiv mišljenja saborskog odbora kao matičnoga tijela. One su to ipak učinile. Potom je predsjednik odbora u dva navrata pisao predsjedniku Nacionalnog vijeća za znanost, dakle tom istom koji se sad predlaže da ponovno bude predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, da objasni svoj postupak. Vjerovali ili ne, kolegice i kolege, odgovora ni na jedan od pisani dokumenata dakle dopisa nije stigao. I ni dan danas ne znamo što je tome razlog. Nikakve isprike i nikakva kasnija objašnjenja ili sofisterij ne mogu poništiti negativni efekti i prekršaj koji se tom prilikom dogodio. Treće, saborski odbor je dao Nacionalnom vijeću za znanost zadaću da Nacionalno vijeće za znanost dođe pred saborski odbor do kraja prošle godine sa novim prijedlogom podjele na znanstvena područja, polja i grane. Nacionalno vijeće za znanost to nije obavilo, ali niti se je ispričalo zašto taj posao nije napravilo, premda je na sjednici saborskog odbora u 6. mjesecu pristalo to učiniti. Niti nikakvo kasnije obrazloženje ne može poništiti tu elementarnu i nepobitnu činjenicu. To su razlozi, kolegice i kolege, zbog kojih je klub SDP-a bio i protiv prihvaćanja Godišnjeg izvješća Nacionalnog vijeća za znanost i to je nešto zbog čega će klub SDP-a biti protiv izbora Krešimira Pavelića za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. Uopće ne ulazimo u znanstvene kompetencije gospodina Pavelića, ali se u dosadašnjem njegovom djelovanju pokazalo da je nesposoban voditi strategijsku djelatnost Nacionalnog vijeća za znanost i na tome inzistiramo. Podsjećam vas da je te razloge usvojio i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 12. sjednici kada je odlučio predložiti Saboru izbor članova, dakle novih članova Nacionalnog vijeća za znanost, ali ne i predloženog predsjednika. Saborski odbor je povukao taj svoj prijedlog, oprostite, ta točka dnevnog reda je povučena u dogovoru s ministarstvom da bi na 13. sjednici saborski odbor, dakle isti taj saborski odbor na neki način samome sebi skočio u usta i prihvatio one prijedloge koje je izvršna vlast predložila. Time je zakonodavna vlast još jedanput pokleknula pred izvršnom, premda bi joj trebala biti i kontrola i zapravo nadređena. Ne znam koji su točno razlozi za ovaj prijedlog, međutim želim istaknuti da predloženi predsjednik kontinuirano pokazuje nepoštivanje Sabora i tijela koje izabire predsjednika i članove Nacionalnog vijeća za znanost, odluke saborskog odbora, upozorenja i pisanje traženja predsjednika saborskog odbora. Smatramo da takvu osobu Sabor ne bi smio izabrati za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. Pred Nacionalnim vijećem za znanost stoji mnoštvo vrlo ozbiljnih zadaća. Nacionalno vijeće za znanost bi trebalo voditi posao restrukturiranja 26 znanstvenih instituta u ovoj maloj i relativnoj siromašnoj zemlji. I povesti posao njihove restrukturacije i možebitne reintegracije u sveučilišta iz kojih su '93. i '95. godine iščupani. Nacionalno vijeće za znanost bi trebalo nadzirati, a možda i voditi novu formu odobravanja znanstveno-istraživačkih projekata koji iz ministarstva po prijedlogu zakona prelazi u ruke agencije. I sa do sada pokazanim organizacijskim nesposobnostima i nesnalaženjima bojimo se koja će biti sudbina tih vrlo značajnih poslova. Konačno, kolegice i kolege, previdjeli smo na sjednici saborskog odbora i ja želim upozoriti i na tu činjenicu, na jednu vrlo ozbiljnu ako mogu reći geografsku, a onda i strukovnu činjenicu. Situacija je zapravo takva da je Krešimir Pavelić sa Instituta “Ruđer Bošković“ prešao na Sveučilište u Rijeci. osoba sa Sveučilišta u Rijeci bila zadužena za strategijsko dizajniranje ili redizajniranje znanstveno-istraživačke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Novoizabrani rektor riječkog Sveučilišta je istovremeno i predsjednik Nacionalne zaklade za znanost koja će u buduće, a vjerujem da će Sabor usvojiti taj zakon odlučivati, dakle kao svojevrsna udruga znanstvenika odlučivati o znanstveno-istraživačkim projektima i dijeliti novac. I stoga će doći do ne nemoguće, nego zapravo nedopustive koncentracije moći na jednom sveučilištu. Pri tome još upozoravam da je problem tim složeniji što su i jedan i drugi nastavnik sa istog fakulteta, sa Medicinskog fakulteta pa će jedna jedina institucija zapravo u zemlji nasuprot svima ostalima imati dvije strategijske poluge za upravljanje znanošću. I konačno, i jedna i druga osoba su iz istog, iz znanstvenog područja i u krajnjoj liniji znanstvenog polja i stoga bi ta sprega bila vrlo opasna okolnost u kojoj bi se u Hrvatskoj odlučivalo o znanosti i znanstveno-istraživačkim projektima to tim više što je sada već gospodine državni tajniče na djelu svojevrsna prevlast stručnjaka iz biomedicinskih znanosti ili jednostavno govoreći iz znanosti o životu, iz bioznanosti. I sad zapravo dodjeljujemo, dakle jedan čovjek već ima u svojim rukama iz tog područja ingerenciju za upravljanje i dodjeljivanje znanstveno-istraživačkih projekata. Drugi čovjek koji je sa istog sveučilišta, sa istog fakulteta treba dobiti ingerenciju upravljanja cjelokupnim sustavom i strategijskog dizajniranja znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj i smatramo da je to vrlo, vrlo loš sukob interesa i to je još jedan dodatni razlog zbog kojih ćemo biti protiv izbora predsjednika. (HDZ)** Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

saborskog radnog tijela, ad hoc tijela ili nikakvog tijela. Zaista ne znam što vi vodite i kamo vodite. Ovdje imamo Nacionalno vijeće za znanost sada pred sobom. Čuli smo jutros prije 9 sati da je potpuno nejasan položaj i tog vijeća u Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti. Nitko ne zna kakva će bit uloga ni tog vijeća. Mi smo kao klub HNS-a bezbroj puta u proteklih pet, šest godina upozoravali na to da kada se popunjavaju stolice u Nacionalnom vijeću onda se treba držati jednog osobnog kriterija. Kolega Flego je sad načeo tu temu. Mi najprije moramo znati što Hrvatska država želi od sebe, u kom pravcu mi želimo razvijati državu Hrvatsku, koji su naši državni prioriteti. Na tu državnu strategiju razvoja moramo nasloniti što? Kompletan sustav obrazovanja i kompletan sustav znanstvenih istraživanja, prijenos tehnologija i sve ostalo. Ako ja ne znam koji su razvojni prioriteti Hrvatske, ma gospodo kako ću vam reći dal' sam ja za Pavelića ili protiv Pavelića. Da li su biokemijska istraživanja, farmaceutska industrija i srodna područja naša budućnost? Ako jesu kolega Flego onda nemate pravo, onda treba još više biomedicinara. Ali ja ne znam da li je to tako. Zaista ne znam. Nitko mi nikada nije rekao što mi želimo postići za 5, 10 ili 15 godina. Prema tome, nije meni važno dal' će kolega Pavelić koji je izvrstan znanstvenik biti na čelu Nacionalnog vijeća. Samo kolega Pavelić, ako ćemo dignuti ruku za njega, mora meni obećati nešto, da neće biti kontinuiteta u odnosu na dosadašnju politiku. Na odboru, na žalost jučer su se kolege lovili za to podržimo ga da osiguramo kontinuitet. Sramno. Sve smijemo osigurati samo ne kontinuitet ovakvog načina rada u znanosti i visokom obrazovanju. Ovakav kontinuitet nikako. Ako će mi obećati da neće ovako raditi onda ću dignut ruku za njega. To je moj preduvjet. Ja sam to i u klubu rekao. Ono što kolege iz Nacionalnog vijeća moraju osigurati, moraju osigurati trajnu komunikaciju sa Vladom, moraju znati što Vlada želi u razvojnom smislu, moraju onda jasno svoj rad prilagoditi toj strategiji. Oni moraju kad raspisuju natječaje za znanstvene projekte reći prioritet u Hrvatskoj su istraživanja u području poljoprivrede jer želimo ne znam razviti taj i taj segment prehrambene industrije da osiguramo prehranu kvalitetnu naših turista, da želimo brodogradnju, da želimo to, to i to. U tom slučaju jasno i sastav Nacionalnog vijeća, to nije veliki broj ljudi, mora biti takav da ćemo osigurati upravo da u tom segmentu budemo najjači, da osiguramo taj i takav razvoj i da povežemo kompletan sustav na razvojnu strategiju. No o njoj nitko ne govori. Ona je po meni preduvjet. Mi smo danas od državnog tajnika, pa čak od premijera trebali čuti što on namjerava da mi možemo reći da. U tom slučaju imena ovih šest ljudi stvarno su ti ljudi kompetentni, sposobni da iznesu tu i takvu strategiju. Ja ovako moram priznati na slijepo dizati ruke činim vrlo nerado. Do sada kriteriji koji su vrijedili kod financiranja projekata, kod ocjenjivanja projekata bili su kriteriji prijateljstva. Ako sam poznavao kolegu onda bi mu napisao dobro izvješće. Ako mi je bio u rodbinskoj vezi onda bi mu opet napisao dobro izvješće. Ako je bio sa mog fakulteta dobro izvješće. To nije dovoljno. Dakle, ponavljam moramo prekinut sa ovakvim načinom rada. Kontinuiteta ne smije biti i za kolegu Pavelića ću dignuti ruku kao i kolege iz moga kluba samo pod uvjetom da nam obeća da neće biti kontinuiteta u odnosu na dosadašnji način rada koji je potpuno neprihvatljiv. Hvala lijepo.

poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Ja ću pokušati odgovoriti na neka pitanja pa možda najbolje da krenem od pitanja koje je postavio uvaženi uvaženi gospodin zastupnik Dorić koji je spomenuo prioritete. Mi moramo naglasiti da postoji znanstvena i tehnologijska politika RH od 2006. do 2010. Mislim da je Vlada to donijela taj dokument 21. svibnja 2006. u kojem su definirana 4 kratkoročna prioriteta. To su zdravlje, okoliš, to su energija i materijali, to su hrvatski identitet. Hrvatski identitet se odnosi na hrvatski jezik, hrvatsko pismo, očuvanje kulturno, očuvanje unutar zajednice europske i za buduće. Unutar tih relativno širokih, znači to su 4 kratkoročna prioriteta koji su od, ako se ne varam, od 2006. do 2009. donesene, znači još u ovoj godini se moramo dogovoriti o novim prioritetima. Unutar tih relativno širokih prioriteta su svaka područja znanosti. Ja sam spomenuo da ih imamo 6, dogovorili neke uže prioritete. Pa tako kad govorimo npr., samo kao primjer o očuvanju okoliša, taj drugi prioritet, tu onda imamo jako naglašeno, znači to su Jadranska obala, otoci i krš. To su rekli bi projekti koji će se više financirati nego drugi. mi to imamo, naravno o tome treba dalje raspravljati, treba te prioritete poboljšavati, više ih fokusirati i ja sam zahvalan na sugestiji uvaženog zastupnika, zaista morati će u sljedećem u sljedećem sastavu Nacionalnog vijeća za znanost itekako obratiti na pažnju. Samo bih ipak spomenuo jednu stvar. Kad sam ja nastupio 2005., kad su se skupljali prioriteti 64 je bilo. Znači ipak je ovo vijeće uspjelo 4 kratkoročna i 9 dugoročnih, koji postoji, taj dokument postoji na web-u i u knjižici, ja ga sad nemam kod sebe. Što se tiče donekle nejasnog položaja kako ste vi spomenuli Nacionalnog vijeća znanosti u ovom Zakonu o očuvanju kvalitete, ma ne, položaj nije nejasan, nego ovako. Položaj Nacionalnog vijeća za znanost će biti definiran Zakonom o znanstvenoj djelatnosti, kao što je i sad definiran i sada važi. Međutim, u ovom novom zakonu koji se predlaže se samo želi dati veća strateška važnost Nacionalnom vijeću za znanost maknut mu onaj operativni dio koji zapravo ga je jako opterećivao u ovom prelaznom periodu tu operativu prebaciti na agenciju. Ali naravno da se o tome treba pričati, o tome ćemo još raspravljati u sljedećem čitanju tog zakona i naravno, u novom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti itekako to mora biti definiran, to se apsolutno slažem. Pa gledajte, suradnja Nacionalnog vijeća za znanost i Vlade Republike Hrvatske itekako postoji. Na koncu i ta znanstveno-tehnologijska politika je rezultat toga i prioritete sam spomenuo i sada bih samo se obratio na par ovih primjedbi koje je uvaženi zastupnik profesor Flego spomenuo. Naime, profesor Pavelić je zaista u ovom zadnjem mandatu zbog bolesti profesorice Marije Ivezić koja je dala ostavku zbog zdravstvenih razloga preuzeo njezinu funkciju, a oni de facto sad tek prvi put predlažem da bude predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost u trajanju od 4 godine, ono je naprosto su tako ga unutar samog vijeća su odlučili da on bude jer on je često zamjenjivao profesoricu i pokazao se dosta operativan. Ja se slažem da kad malo se gleda, kad čovjek nije direktno uključen u taj proces i kad se gleda sa strane, često to može gledati konfuzno, ali vas uvjeravam da ako je profesor Pavelić od 2007. godine u 2 mandata izabran za potpredsjednika Europian molecular biology organization, poznatog EMBO-a, ako je ove godine izabran za glavnog tajnika EMBC-a, European molecular biology conference, a to je krovna organizacija, imate EMBC, EMBO I EMBL. On je sad izabran za tajnika, znači čisti operativac. Znači da su ipak ljudi u struci primijetili da on to dobro radi, a što kad nas ima poteškoća, a na žalost ima jer su mnoge stvari kod nas u … /Govornik se ne razumije./ … pa ni u drugim zemljama ne ide tako glatko. Ja sam proveo u Americi 4 godine koliko god izgleda to bajno, kad uđete u sustav i one se itekako tuže, to je u redu, kritike moraju biti jer one popravljaju stvari. Što se tiče bioznanosti koju je uvaženi zastupnik spomenuo, je, činjenica je, to je činjenica, ja slučajno sam

47% svih zaposlenika je u istraživanju bioznanosti, 43,9 svih objavljenih radova iz bioznanosti, 42,7 bruto istraživanja ide na bioznanost. A gledajte, naprosto je to očito naš najbolji dio. E pa sad, zašto bi se mi odricali našeg najboljeg dijela, a onda očito da je najveći broj istaknutih znanstvenika se vrti u tom području. Pa evo, konačno što ste i spomenuli, apsolutno se ne može negirati da ovog trenutka je sveučilište u Rijeci, ja neću sad reć da je najbolje, ali sigurno je najpropulzivnije u području bioznanosti. To je cijeli niz, da ne nabrajam, akademika Rukavinu, profesora Peru Lučina i mnoge druge profesore, profesora Jonića, profesora Volarića. Naprosto, oni su možda u tom području možda jači od Zagreba. Ja nisam, ja sam kemičar pa ne mogu tvrditi, ali kažem i mislim tako da ona bojazan da je profesor. Je, točno, profesor je prešao, vi ste u pravu, prešao je s Ruđera na Rijeku, ali upravo je prešao da organizira jedan novi jedan novi prioritet u Rijeci koji je Rijeka očito uočila da im fali, a čovjek je, kažem iz strane Europe. Jer pazite, EMBC ima 27 članica europskih, pridruženi su Australija, Izrael i Turska i to je velika stvar da iz ovako jedne male Hrvatske mi imamo čovjeka koji će dovući i projekte, priča se već i o ovom novom institutu EMBL-u u Hrvatskoj, tako da ja ne bih možda gledao to kao neku negativnu stvar jer naprosto u određenom području ima ima veliki broj kvalitetnih ljudi i onda mi moramo ipak izabirati te kvalitetne sposobne ljude, ne smijemo baš ići onom jednolikom distribucijom. što se tiče ovoga što je uvaženi zastupnik profesor Flego spomenuo, da, bilo je nekih nesporazuma kod tog, to je tzv. "Fraskati", profesor se prvo, to je bio nesporazum jer je to bilo rečeno da je to samo jedna privremena jedna privremena podjela područja. Zašto? Da ljudi bi mogli dovršiti svoje doktorate, da bi ljudi mogli habilitirati. Naprosto je sve bilo zaštopano, ali to je bilo naglašeno da je privremeno, a kasnije se i dalje se radi i naravno da će se i dalje diskutirati na odboru ovaj prošireni pravi koji dođe prijedlog. S tim da oni prijedlozi što ste vi opravdano zaista rekli bilo je tu, zato je to privremeno, bilo je tu malo čudnih prijedloga od fakulteta i sveučilišta koji će se sada, hajmo reć ono izglancati s vremenom, ne. Ali priznamo da je bilo malo nespretno ispalo. On se ispričao nekoliko puta za to i zadnji put na odboru i isprika je prihvaćena, barem od dijela članova odbora. Ali ne mogu ja sad njega tu braniti, međutim smatramo da zaista on je po sposobnostima pokazao da može to voditi, na koncu evo, to je čak i Europa prepoznala i zato s te strane dolazi naša podrška. Evo ja bih se zahvalio. Dorić prvi. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, točno je da je profesor Pavelić član navedenih svjetskih asocijacija molekularnih biologa ali nije točno da je takav stručnjak uopće potreban za realizaciju bilo kojeg od četiri prioritetna razvojna projekta o kojima se govorilo, shvaćate. To je moja poanta. Dakle, ovo nije nikakva kritika na račun profesora Pavelića već način dosadašnjeg rada. To je osnovno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Gvozden Flego. Gospodine državni tajniče, nije točno da je potrebno preferirati ono područje u kojem imamo najjače ljude nego je točno da trebamo sprovoditi zakon a zakon zahtijeva da tijela, strategijska tijela uspostave ravnotežu između područja i različitih dakle geografskih elemenata. to je naša obaveza i o tome mi moramo brinuti i ovdje a i vi tamo u izvršnoj vlasti. Dakle, nije točno da moramo voditi brigu o tome da stavljamo najviše ljudi iz onog područja u kojem smo recimo najuspješniji nego je točno da moramo voditi računa o ravnoteži među područjima dakle zastupljenosti tih područja u nacionalnim vijećima.